Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije. **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 824; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Pozivam zamjenika ministra financija gospodina Igora Rađenovića da obrazloži prijedlog zakona. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Dozvolite mi kratko uvodno. Dakle, radi se o prijedlogu zakona kao što je to uobičajeno potvrđivanje ugovora između RH i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine. Navedeni sporazum potpisan je ove godine i to 15. siječnja. Ispred RH to je učinila ministrica vanjskih poslova i prva potpredsjednica Hrvatske vlade gospođa Pusić

i njime će se postignuti brojne olakšice pri oporezivanju dohodaka i dobiti rezidenata država ugovornica. Povećat će se mogućnost za međusobnu razmjenu dobara i usluga te povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. Dakle, nastavlja se na postojeći sporazum do ovog potpisa, zapravo do ovjere u oba Parlamenta, sporazum je važeći još iz '81., dakle od bivše države postoji sporazum između SFRJ-a i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. Ovo je korak naprijed i sa te strane vjerujem da će dobiti i vašu podršku i da će sa te strane kao što rekoh omogućiti jaču i bolju međusobnu razmjenu dobara i usluga. nije zgorega reći biti i poticaj stranim ulaganjima u RH. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih ljevičara kolega Nikola Vuljanić. Nema ga, gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa pred nama se nalazi jedan da tako kažem naočigled tehnički zakon, međutim ja bih želio upozoriti mislim da bi zamjenik ministra trebao dati odgovor na to, u ovom zakonu jedan članak itekako regulira nešto što je bio predmet političkih prepucavanja i kad su se htjeli određeni sportovi u Hrvatskoj, određeni sportski dužnosnici baciti u blato onda se nabacivalo s tim tko bi gdje trebao platiti poreze. Pa između ostaloga, kolegice i kolege, ovo je očigledno vrlo zanimljiva točka. Prijavilo se klubova, ne znam kad će stići svi završiti, ali vjerojatno sutra kad bude trebalo popljuvati neki sportski klub ili nekog sportskog dužnosnika pa i sportaša ako treba onda će svi postati porezni stručnjaci i pričati o tome što bi trebalo napraviti, ali će zaboraviti kako se regulira plaćanje poreza u tom slučaju, digli su ruku za to, i da je to regulirano sa člankom 16. I to je razlog zašto sam odlučio ovako početi govoriti o ovom zakonu. Zato što u Hrvatskoj svi su stručnjaci za sve, ovisno kad treba nešto pa za poreze naročito. Pa su neki govorili o nekakvim močvarama u nogometu, o silnim transferima o ovome, onome o oporezivanju. Međutim, članak 16., članak 14. i članak 15. jasno definiraju neke stvari. Ali kažem članak 16. naročito jer bilo bi dobro da ga svi pročitaju pa da onda u budućnosti kad budu htjeli napasti neke sportske dužnosnice koje im se ne sviđaju zato što možda sastav i struktura ljudi koji su uložili svoje vrijeme u sport im se ne sviđa da znaju da su nekada izglasali taj članak i da su da su definirali kako se neke stvari oporezuju. Također, kolegice i kolege sjećate se kad je u Hrvatskoj uvedeno oporezivanje ili tzv. porez na kapitalnu dobit i tada smo govorili da nažalost taj porez na kapitalnu dobit će jedino plaćati vlasnici tvrtki uspješnih u Hrvatskoj, a da sve tvrtke koje su praktički sa svojim sjedištem, zapravo njihovi vlasnici imaju sjedište izvan Hrvatske, plaćanje tog poreza je definirano ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. I zato nije dobro što mi zakone ove o ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nekada previše olako shvaćamo, prelazimo preko njih kao preko nečega tehničkoga. Možda sa nekim zemljama to i je tehnički zakon, međutim sa zemljama s kojima Hrvatska ima razmjenu dobara i usluga pa i ovu sportsku razmjenu koja s obzirom na transfere nije nimalo zanemariva. Ti zakoni su itekako bitni. ovom zakonu smo davno kad su počeli pregovori ugradili u članak 16.kako i na koji način plaćaju porez umjetnici i sportaši. također je definiran status članova uprave, određenih djelatnosti i čak i dohodak od nekretnine je dohodak od nekretnina u zemljama s kojima mi potpisujemo ovaj ugovor je itekako velik jer tamo nekretnine imaju jedan sasvim drugačiji status i ulaganja u nekretnine i njihovo rentanje je itekako unosna poduzetnička djelatnost što u Hrvatskoj nažalost nije. Dakle ja sam ovdje samo pobrojio neke stvari, neke stvari o kojima smo se prepucavali i ovdje u ovom visokom domu, neke stvari koje su ljudi koristili i u kampanjama želeći prikazati da neke osobe iz javnog života prije svega sportskog u RH postupaju na ovaj ili onaj način pa ih upućujem da pogledaju članak 16.da vide gdje, ko i kako je plaćao porez, gdje, ko, i kako i kada je porezni obveznik i što znači rezident, što znači nerezident i što znači 183 dana. Isto tako što znači obveza onoga koji isplaćuje nešto što se tiče poreznih obveza. Prema tome, prepustimo poreze poreznicima, a s ovim drugim stvarima nek se bave političari opće kategorije, oni su vam inače najopasniji. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije. Hvala vam